Добро утро! Уважаеми колеги, ако обичате регистрация.

Откривам заседанието. (Звъни.) Моля Ви се, не е голямо постижение, че имаме кворум. Уважаеми народни представители вчера стигнахме кодекс. Разискванията бяха изчерпани. Нямаше кворум при проверката, която се проведе, и сега ни предстои да гласуваме текстове на чл. 17. Има предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

Късничко е да го оттегляте, след като съм обявил режим на гласуване.

Гласували 159 народни представители: за 20, против 67, въздържали се 72. Предложението не е прието. Има предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители, неподкрепено от комисията. Ако обичате, режим на гласуване.

на вносителите в редакцията на комисията – редакция на чл. 17, докладвана от госпожа Мая Манолова. Ако обичате, режим на гласуване.

„В чл.18, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 се изменят така: „(1) Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника, консумативи, машини за машинното гласуване, както и обезпечаване дейностите по гласуване чрез електронно подадени бюлетини по интернет и обезпечаване дейностите по издаване на поименните ваучери се осъществяват от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии. (2) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, включително за машинното гласуване, за гласуване чрез електронно подадени бюлетини по интернет и по издаването на поименните ваучери, са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, по предложение на Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 преди изборния ден. (3) Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите за гласуването с хартиени бюлетини и машинно гласуване се предоставят на общинските, съответно областните администрации не по-късно от 30 дни преди изборния ден.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 18: „Компетентен орган. План-сметка за изборите „Чл. 18. (1) Организационно-техническата подготовка и обезпечаване на изборите, включително с техника, консумативи и машини за машинното гласуване, се осъществяват от Министерския съвет и от областните и общинските администрации във взаимодействие с избирателните комисии. (2) Разходите по подготовката и произвеждането на изборите, включително за машинното гласуване и за формите по чл. 193 и 195, са за сметка на държавния бюджет по приета от Министерския съвет план-сметка, по предложение на Централната избирателна комисия. План-сметката за изборите се приема не по-късно от 55 дни преди изборния ден. ден. (3) Средствата за организационно-техническата подготовка на изборите се предоставят на общинските, съответно областните администрации не по-късно от 30 дни преди изборния ден. (4) В 7-дневен срок от датата на насрочване на изборите Министерският съвет може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по ал. 1 на определен министър.”

Госпожо Цачева, заповядайте.

за да стане ясно колко е несъстоятелна работата ни на части, без да сме получили във втория ден от дебата на Изборния кодекс втората част

Надявам се тези колеги, които разполагат с втората част, да направят бърза справка с § 11 от Преходните и заключителни разпоредби, тъй като онези, които не са били членове на Комисията по Изборния кодекс, днес за първи път е възможно да научат, че това, което е предвидено в ал. 2 на чл. 18 за поемане на разходи по подготовка и произвеждане на изборите, включително и за машинно гласуване, са излишни разходи. Машинното гласуване, колеги, за разлика от начина, по който голяма част от депутатите на Коалиция за България като вносители са го направили и това е влязло в законопроекта за редакция на § 11, между първо и второ гласуване корено се промени. Няма да има машинно гласуване на изборите за членове на Европейския парламент. Осем месеца българските граждани бяха лъгани, че ерата на хартиените бюлетини е останала в историята. Нищо подобно! И на 25 май валидните гласове ще се отчитат с хартиени бюлетини, защото това, което се случи между първо и второ четене в комисията, е да се подкрепят текстовете за експериментално машинно гласуване. Това означава и изрично е записано от вносителите и редакцията на комисията, че онзи български гражданин, който се е решил да експериментират с гласа му, неговият глас няма да бъде отчетен. Защо се правят тези разходи в такъв мащаб и обем? Защо не се предвидят в такъв случай по-малко секции, а не както и ние бяхме заблудени и се доверихме на предложението и поискахме дори да бъдат не до 100, а до 500, но затова ще стане дума по-назад в следващите точки? Да, до 1000. Десет по десет отгоре, до пет многомандатни района. Благодаря за корекцията. Коректна е, госпожо Манолова. Въпросът ми е: тук, когато обсъждаме разходите за подготовката и произвеждането на изборите, е ли целесъобразно да се правят разходи за устройства, машини, технологии и така нататък, които няма да донесат никаква полза за изборния процес? Точно заради това няма как аз и моите колеги от ГЕРБ да подкрепим редакцията и на комисията за чл. 18.

че още вчера следобед по новите правила за безхартиено снабдяване с документи в Парламента всички народни представители са получили на личните си имейли втората част на Изборния кодекс. Тази сутрин само тези, които не са пожелали или ги е домързяло не са си взели на хартиен носител текста на Изборния кодекс – втора част, раздаван на традиционното място в сградата на Народното събрание. Всъщност очевидно тези, които не проявяват интерес към текстовете, са депутатите от ГЕРБ, защото всички останали народни представители разполагат с втората част на

били въвеждани машинно и електронно гласуване във всички европейски държави. Би следвало говорителите по темата да си направят труда, разбира се, ако не ги мързи, да направят справка за европейската практика как се въвежда машинно гласуване във всяка нормална европейска държава. Това никога не се прави изведнъж. Всички страни, в които има такова гласуване, са го направили поетапно и задължително първата стъпка е експериментално машинно упражняване

Залата е много шумна, уважаеми колеги.

предлагат то да бъде въведено изведнъж в хиляда секции реално, може би просто искат да използват челния опит по намеса в софтуера и проваляне на изборите. Просто това няма да Ви се получи, защото едно е безотговорно да предлагаш електронно гласуване, което застрашава вота на десетки хиляди български граждани – тайната на вота, друго е наистина по отговорен начин да предложиш стъпки, с които законодателството да се промени в посока осигуряваща честни избори. Аз разбирам, че новият Изборен кодекс Ви е камъче в обувката. Разбирам, че ще направите всичко възможно да осуетите неговото приемане, включително с изнасянето на пространни лъжливи твърдения от парламентарната трибуна. Спирам да опровергавам всички лъжи и неистини, които ще кажете тук, от тази трибуна, и ще кажа, че нормалният подход е тези, тези, които имат да кажат нещо по същество на текстовете, да го правят. Това, което може да бъде подобрено, да бъде подобрено, но вече наистина е доста абсурдно да слушаме лъжа след лъжа,

Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Манолова, ясно ни е, че темата за мързела е широко дискутирана във Вашата група тази сутрин на заседанието Ви поради невъзможността да осигурите кворум за приемане на

колеги, разполагате вече, тъй като разбрах, че всички сте минали и сте взели втората част на доклада, прочетете какво сте предложили в § 11. Питам аз: кога разбрахте, госпожо Манолова, че първо трябва да има широк експеримент като в другите страни? Осем месеца, в шест от тях – Временна комисия по изработване на Изборен кодекс, една редакция. Подвеждате колегите си да Ви се подпишат и внасяте § 11 със следната редакция: „При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. машинното гласуване се произвежда”, тоест ще има машинно гласуване. Под това сте се подписали, колеги от левицата, когато сте внесли Проекта за Изборен кодекс, но между първо и второ гласуване Вашите членове в комисията дават страница с пет алинеи, в които от Вашето предложение не е останало нищо. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Та, като ни питате нас – защо не сме направили справка със световната практика, защо Вие не направихте справка, когато внесохте проекта?

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, когато от парламентарната трибуна се говори за лъжи,

давахте пресконференции от сградата на Народното събрание, говорихте с контрапротестиращи и протестиращи, когато имаха време между целенето с яйца по Вас... ...затова, че ще има нововъдение в Изборния кодекс. Това нововъведение ще бъде машинното гласуване. Балонът се спука, както се спука балонът, който обикновено пускате от Пресцентъра на МВР с опорните точки,

...може отново да искате тяхното доверие, но да лъжете по такъв безпардонен начин, че ще има машинно гласуване и в комисия да подмените един от основополагащите текстове в този Изборен комикс, просто е несериозно. Поне имате време в рамките на дупликата да го направите. Благодаря.

процедура. Госпожа Манолова – за дуплика, след това, господин Шопов, ще имате думата за процедура. По повод хрумката за Изборния комикс, много са плоски тези опити за анимационни каламбури, но какво да очакваш от депутатски карикатури?!

Уважаеми колеги, гласуваме най-напред наименованието на Глава трета, което е подкрепено от комисията, наименованието на Раздел І, също подкрепено от комисията.

Гласуваме предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 128 народни представители: за 93, против 29, въздържали се 6. Предложението е прието. Гласуваме наименованието на Раздел ІІ, подкрепено от комисията. Гласували

от комисията. Гласували 128 народни представители: за 93, против 29, въздържали се 6. Предложението е прието.

Уважаеми колеги, гласуваме. Започваме с предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 51, подкрепен от комисията. Режим на гласуване.

преди изборния ден, трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за: 1. произвеждането на изборите; 2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства; 3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства; 4. разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик. посланик. (2) Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия.

Няма желаещи за изказване. Гласуваме текста на вносителя за чл. 25 в редакция на комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 114 народни представители: за 90, против 14, въздържали се 10. Предложението е прието.

Чл. 25. (1) При избори за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката избирателните списъци се съставят в една част, в която се вписват всички български граждани, които имат право да гласуват в съответния вид избор. (2) При избори за членове на Европейския парламент от Република България и за общински съветници и за кметове избирателните списъци се съставят в две части: част I и част II. В част I се вписват всички български граждани, които имат право да гласуват в съответния вид избор, в част II - гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в съответния вид избор. избор. (3) В избирателните списъци за гласуване, включително в част I на избирателните списъци, се вписват по азбучен ред имената на избирателя, постоянният адрес или настоящият адрес, когато избирателят е направил искане по чл. 36, като графите за вписване на единния граждански номер и на вида и номера на документа за самоличност остават празни и не се попълват

по чл. 359, ал. 1 и по чл. 408, ал. 1 декларации от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз. (5) Избирателите, които не са подменили личните си документи при условията на § 9а от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за българските лични документи, се включват в избирателния списък по отразения в зеления им паспорт адрес.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

гласуваме текста на чл. 26 по вносител, подкрепен от комисията; текста на чл. 27 по вносител, подкрепен от комисията, и наименованието на Раздел II, подкрепено от комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 114 народни представители: за 90, против 14, въздържали се 10. Предложението е прието.

„Избирателни списъци в лечебни заведения и специализирани институции Чл. 28. (1) Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги се съставят и подписват от ръководителя на заведението, дома или друга специализирана институция. (2) Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии. (3) Избирател по ал. 2, който в изборния ден е извън лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.” Ще докладвам и следващия член. И там няма неприети предложения. По чл. Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 29: „Избирателни списъци в местата за лишаване от свобода и за задържане Чл. 29. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят и подписват избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода. (2) При избори за общински съветници и за кметове ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане съставят избирателни списъци на задържаните лица, които не изтърпяват наказание лишаване от свобода, ако местонахождението на съответното място съвпада с населеното място, където лицата са живели най-малко през последните 6 месеца, съгласно чл. 396, ал. 1 или 2. (3) Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане не по-късно по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адреса на пребиваване) преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии. (4) Избирател по ал. 3, който в изборния ден е извън мястото за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на съответен документ, документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 30: „Избирателни списъци на плавателни съдове Чл. 30. (1) При избори за народни представители, за президент и вицепрезидент вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд. (2) Капитанът на плавателния съд не по-късно от 48 часа преди изборния ден уведомява органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на избирателните списъци за гласуване на секционните избирателни комисии. (3) Избирател по ал. 2, който в изборния ден не е на плавателния съд под българско знаме, се дописва в избирателния списък от секционната избирателна комисия по постоянен адрес (адрес на пребиваване) след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.”

по вносител. Гласували 96 народни представители: за 87, против 3, въздържали се 6. Предложението е прието.

Гласуваме текста на вносителя за чл. 51, подкрепен от комисията. Режим на гласуване.

Член 33 – предложение от народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. То е подкрепено по принцип в предни текстове. Ако някои от колегите, които са тук, желаят, могат да го оттеглят.

чл. 33 ал. 1 се изменя така: „Чл. 33. (1) Лицата, които не са вписвани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в петдневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася незабавно с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 33: „Оспорване и дописване Чл. 33. (1) Лицата, които не са вписани в списък по чл. 31, ал. 1, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на чл. 58. (2) Избирател, който не е вписан в списъка по чл. 31, ал. 1, но има право да гласува, се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че отговаря на условията да избира. При избори за членове на Европейския парламент от Република България избирателят представя и декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори за членове на Европейския парламент. В списъка се вписват всички данни на избирателя от документа му за самоличност. (3) Отказът на секционната избирателна комисия извън страната да допусне до гласуване и извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред Централната избирателна комисия по електронен път. Централната избирателна комисия се произнася незабавно с решение, което се обявява веднага на интернет страницата на комисията.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова. Изказвания по чл. 33? Господин Казак оттегля предложението на господин Мустафа Карадайъ и група народни представители. Изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията. Гласували

членовете на районните и общинските избирателни комисии; 4. наблюдателите. (2) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават след подаване на заявление по образец. В заявлението лицата декларират, че ще гласуват само веднъж. (3) Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден. изборния ден. (4) Удостоверенията за гласуване на друго място се получават лично срещу подпис или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. (5) Органът по чл. 23, ал. 1 по постоянен адрес предава информация за издадените удостоверения за гласуване на друго място на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизираното заличаване на лицето от избирателните списъци по постоянен адрес. адрес. (6) При избори за общински съветници и за кметове удостоверения за гласуване на друго място не се издават. (7) Когато след издаване на удостоверение за гласуване на друго място общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за за вписването му в избирателния списък по настоящ адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от от избирателния списък по настоящ адрес от общинската администрация по настоящ адрес, като в графа „Забележки” се отбелязва основанието за заличаването – „издадено удостоверение за гласуване на друго място.” „Публичен регистър на удостоверенията.” Член 35 – предложение на народния

„Публичен регистър на удостоверенията Чл. 35. (1) Удостоверенията за гласуване на друго място имат единна номерация за цялата страна, включваща номера на изборния район на чиято територия се издават, номера на съответната избирателна секция, в която трябва да гласува лицето според постоянния си адрес, и поредния номер в регистъра за издаване на удостоверения за гласуване на друго място на съответната общинска администрация. (2) Общинската администрация води публичен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място, в който се вписват номерът на издаденото удостоверение, имената и единният граждански номер (личният номер) на лицето, на което е издадено, датата на издаване и подписът на лицето, получило удостоверението, като се отбелязва дали удостоверението е получено лично или чрез пълномощник. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

в чл. 36, в ал. 1 думите „района, кметството или до кметския наместник” се заличават. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 36: „Вписване в списъка Чл. 36. (1) Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник и съдържа единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и подпис или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящия адрес на лицето. лицето. (2) При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес. (3) Органът по чл. 23, ал. 1 по настоящ адрес предава информация за подадените искания по ал. 1 на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 12 дни преди изборния ден за автоматизирано вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес. (4) След вписването на избирателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.”

„Раздел VI”. Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел VI. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 37: „Подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия Чл. 37. (1) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36. 36. (2) Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по ал. 1, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. (3) В заявлението се посочват имената на избирателя, единният му граждански номер (личен номер), постоянният адрес (адрес на пребиваване) или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36, и се прилага копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК).

Наименование на Раздел VІ и чл. 37 – изказвания? Няма желаещи за изказвания. Гласуваме анблок наименованието на Раздел VІ по вносител, подкрепено от комисията и текста на чл. 37 по вносител в редакцията на комисията. Моля, режим на гласуване.

„Съдържание на списъка Чл. 38. (1) Списъкът на заличените лица се изготвя от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие. (2) Списъкът съдържа имената, единия граждански номер и основанието за заличаването на лицата, които: 1. са поставени под запрещение; 2. изтърпяват наказание лишаване от свобода, за които не предстои освобождаване до изборния ден; 3. са вписани в избирателния списък по настоящия им адрес; 4. имат издадено удостоверение за гласуване на друго място; 5. имат издадено удостоверение за гласуване в определено място; 6. са вписани в списъците по чл. 31, ал. 1; 7. имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци държава, която не е членка на Европейския съюз – при избори за членове на Европейския парламент от Република България; 8. имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България – при избори за общински съветници и за кметове”. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Манолова. Изказвания за наименованието на Раздел

Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, предложението ни е за съставяне на списъци на избиратели, които са заличени от списъка за гласуване по постоянния им адрес. Считаме, че така е най-логично да бъде съставен един избирателен списък, тъй като от текста, който комисията ни е предложила и който ние подкрепяме по принцип, принцип, не става ясно по кой адрес – настоящ или постоянен, се съставят списъците на заличените лица. Предлагам да помислите върху предложението ни, защото това не само ще облекчи

Това е ненужна тафтология, но ако ще се върти излишен дебат, по-добре да се включи в основния текст. За всички, които не знаят, да кажа: списъците – всички, се правят по постоянен адрес, така че това е излишно като добавка.

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, аз също допускам, че хора, които изработват изборни правила, знаят

считам, че този текст Вие самата ще предложите да бъде включен в редакцията на комисията. Ако не е така, господин председател, аз правя редакционно предложение в момента

Други изказвания? Господин Янков.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 ние предлагаме в чл. 38, ал. 2, точки 7 и 8 да отпаднат. Тук става въпрос за следното. Точка 7 формулира изискванията за граждани, които имат настоящ адрес в страни извън Европейския съюз, но имат постоянен адрес на територията на Република България. Те са български граждани. Ние ги лишаваме от правото да избират членове на Европейския съюз от Република България. Тоест, всички български граждани, които по смисъла на Конституцията са и граждани на Европейския съюз и се намират в Русия, Съединените щати, Турция и други страни, нямат право да участват в изборите за представители на България в Европейски парламент. Това просто не е честно и не бива да го допускаме.

Той засяга основно българските граждани, които живеят в Република Турция. Насочено е основно срещу Движението за права и свободи. Отново лишаваме определена сериозна група български граждани да гласуват в местата, където имат постоянен адрес, имат жилища, плащат данъци. Да не се повтаряме, колеги. Молбата ми е: помислете преди да гласувате! Ако може, подкрепете нашето предложение. Това е в интерес на демокрацията и на справедливостта. Нищо друго.

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Янков, не само срещу избирателите на Движението за права и свободи са насочени тези текстове, а срещу всички български граждани, които, представете си, към датата на изготвяне на списъците имат настоящ адрес

и така нататък. Това са всички тези граждани, бидейки пълноправни български граждани, които имат постоянен адрес в България, които може би са временно там, но по една случайност, изпълнявайки местното законодателство, са се регистрирали по настоящ адрес в мястото, където в момента пребивават, изведнъж ще бъдат заличени от списъците. Ето срещу тези български граждани са насочени тези списъци. Затова нашето предложение е да отпаднат, защото няма никакво основание нито в директивите, нито в основополагащите актове на Европейския съюз да бъдат лишавани от избирателни права граждани на страни – членки на Европейския съюз, които са и европейски граждани на това основание. Затова този текст е противоречащ на принципите на европейското право. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Казак, аз казах „предимно” като се има предвид статистиката, която показва основно, че в страни, които Поне досега беше така. Но сега, уважаеми колеги, като имаме предвид миграцията на българските граждани, вече българските колонии в Съединените щати и на много други места ние създаваме проблем за – не мога за – не мога да кажа точно като цифра, но много сериозна група български граждани. Защо го правим? Нека си зададем въпроса тук, от трибуната на Народното събрание: ако не го направим, България губи или печели? Българските граждани губят или печелят? Много пъти слушаме атаки за това, че партиите, типично в един такъв техен стил, се мъчат да формулират правни техники, които обслужват единствено и само техните интереси. Ето, сега това, в основни линии върви в тази посока.

на госпожа Атанасова. Режим на гласуване на предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, повтарям, което съвпада напълно с предложението на госпожа Атанасова. Атанасова. Режим на гласуване на предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, повтарям, което съвпада напълно с предложението на госпожа Атанасова. Това предложение не е подкрепено от комисията.

Понеже предложението на госпожа Цачева и група народни представители беше прието, автоматично влиза в новия текст в редакцията на комисията. Ако е необходимо, ще направим повторно гласуване.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 39: ”Изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден Чл. 39. (1) Списъкът на заличените лица се публикува на интернет страницата на съответната община не по-късно от 10 дни преди изборния ден и съдържа имената на лицата, номера и адреса на избирателната секция. Всяко лице може да прави справка в списъка. (2) Лице, което е вписано в списъка, но има право да гласува, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на компетентния кмет на община, район, кметство или кметски наместник. (3) Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува. (4) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение. (5) Отказът за изключване от списъка по ал. 1 се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до 24 часа от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 24 часа от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

разисквания по чл. 39? Няма. Закривам разискванията. Поставям първо на гласуване предложението на господин Карадайъ и групата народни представители за редакция в чл. 39, ал. 2, подкрепено по принцип... Всъщност няма да го поставям на гласуване. То е подкрепено по принцип от комисията и влиза в окончателната редакция.

член 40 има предложение от народните представители Карадайъ и група. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 40: „Изключване от списъка на заличените лица в изборния ден Чл. 40. (1) Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица, има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл. 38, ал. 2,

Отказът за издаване на удостоверението се мотивира. (3) След представяне на удостоверението или на документа за самоличност в случаите по чл. 38, ал. 2, т. 4, 5 и 6 и на декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място, избирателят се изключва от списъка на заличените лица и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на секционната избирателна комисия по постоянния му адрес. Удостоверението се прилага към избирателния списък, като в графа „Забележки” се отбелязва основанието за вписване „издадено удостоверение от общинската администрация”. (4) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната или общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.” ПРЕДСЕДАТЕЛ

В ал. 1 думите „от общината” да отпаднат. В ал. 2 изречение първо след думата „удостоверението” се добавя „по ал. 1”. В ал. 3 думите „от общинската администрация” се заличават. Тоест, Вие искате да кажете, че от различни органи може да се представя удостоверение? Разкажете го на залата, да не е сведено само до общината. процеса на съставяне на списъците искане за вписване по настоящ адрес, заличаване от така наречения „забранителен списък” и прочие са включени и кметовете на райони и кметовете на малки населени места. Говоря за процедурата, която се развива между избирателите и органите на изпълнителната власт. Това е с цел да бъдат облекчени гражданите. Това се видя и в предните текстове. След справка и с ГРАО, това, за което се уточнихме, е, че пълните данни, които се отнасят до адресната регистрация на всеки избирател, ще се намират в съответната община и в изборния ден да бъде създадена организация, необходимите справки в случай на грешки да се правят от кмета на района и от кмета на кметството през общината, а, естествено, нека да го кажа, тъй като вече започнах да обяснявам текста, кметовете, кметските наместници, кметовете на райони и представителите на общинската администрация ще носят наказателна отговорност

Благодаря Ви, господин председател. Вземам думата за изказване по току-що предложените редакционни поправки, които госпожа Манолова добави в чл. 40, във всичките алинеи. Уважаема госпожо Манолова, смятам, че думата „от общината” е необходимо да се запази в настоящата редакция. В изборния ден, първо, кметствата не разполагат с цялостната информационна система за това гражданите с какъв постоянен, настоящ адрес са, освен това Главна дирекция ГРАО и МРРБ пък правят списъците на заличените лица. Освен това съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация именно общината и кметът е териториалната единица на местно самоуправление. Затова за по-голяма яснота трябва да остане думата „от общината”, че именно от общината, от кмета на общината, от общинската администрация, която е ясно, че работи в изборния ден, ще се издават тези удостоверения. Във всички останали случаи разширяваме

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Атанасова, този дебат го водихме вече в комисията за Изборния кодекс. Стана пределно ясно и от изрично заявената позиция на директора на ГРАО господин Гетов, че всички тези длъжностни лица, които са част от общинската управа или общинската администрация, каквито са кметът на населено място, кметският наместник имат достъп или имат възможност да получат достъп до базата данни, която се съхранява в общината. Тоест те могат реално чрез онлайн комуникация да получат цялата информация за дадено лице съобразно актуалното състояние, вписано в регистъра ГРАО, дори в изборния ден, и на базата на тази информация да издадат удостоверение дали лицето отговаря на изискванията за включване в списъка или не. Единствената цел на това предложение е да се улеснят гражданите. Вместо да ходят до общинския център и да ги разкарваме от някои отдалечени места – тогава, когато кметът или кметският наместник има възможност да получи този достъп и информацията, необходима за издаване на удостоверението, то той да може да го направи, без да разкарваме гражданина до

Уважаеми колеги, казвам го, защото може да се стигне и до тълкуване на текстовете и дебатът в залата е важен. Удостоверенията, които издават кметовете, кметските наместници, кметовете на райони са официални документи, издадени от длъжностни лица в кръга на службата им, тоест за неверни данни те ще носят наказателна отговорност. Освен това в чл. 57, ал. 1, там където са правомощията на Централната избирателна комисия, ще разширим обхвата на проверката, която прави ГРАО за двойно гласуване, включително и за удостоверенията за изключване от изключване от списъка на заличените лица на граждани, за да може да се направи една проверка дали издадените удостоверения са коректни и отговарят на истината в избирателните списъци. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Атанасова.

Уважаеми колега Казак, донякъде споделям Вашите притеснения за това, че избирателят в изборния ден трябва да е максимално улеснен, за да упражни правото си на глас. Обаче такава възможност сме предвидили в текста на чл. 39, а именно, че всеки избирател, който провери списъка на заличените лица и то достатъчно дълго време преди самия изборен ден – заложено е 10 дни,

Ние сме в друга хипотеза – в изборния ден, когато ще се наложи на избирател, който не е проверил дали има право да гласува, дали е заличен или не, попада в секция в 18,00 ч. преди затварянето на Секционната избирателна комисия и издаването на удостоверението. Тогава е вярна Вашата хипотеза, че е по-добре да улесним този избирател, но има населени места и секции, където не само няма интернет или онлайн комуникация с ОИК/РИК, чуваме, че и Централната избирателна комисия ще прави допълнителни проверки, но няма дори елементарна връзка с мобилни телефони. телефони. Има такива населени места, колеги. Мисля, че Вие също знаете кои са. Затова е по-добре да оставим тази компетентност в общинския център. Има достатъчно време от 10 дни, в които всеки избирател да може да провери, да заяви, да си представи и изиска удостоверения. Мисля, че не следва да допускаме всички най-различни институции – при факта, че носят наказателна отговорност, това е безспорно, защото са длъжностни лица, да издават най-различни удостоверения.

Няма. Закривам разискванията. Първо, поставям на гласуване направеното редакционно предложение от госпожа Мая Манолова

Заповядайте. И пак казвам, говорете по-високо. Госпожо Атанасова, имате думата не за да си разговаряте пред трибуната, а от трибуната. Тези разговори сте ги водили цяло лято, есен и зима. чл. 41 и предварителните списъци. Ние считаме, че подобни предварителни списъци не следва да има, тъй като избирателните списъци са ясни. Ясни са списъците на заличените лица. Ясни са възможностите в какъв срок заличените лица могат да оспорват заличаването и да представят удостоверения. Дори в предходния текст разрешихме на лицата, които ден да представят удостоверение издадено от кмета, кмета на района, кметския наместник и така нататък. Аз мисля, че е резонно да отпадне думата „предварителни”. Списъците са избирателни и те са ясни. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Добре. Благодаря Ви. Няма реплики. Други изказвания няма. Закривам разискванията по чл. 41. Поставям на гласуване предложението на госпожа Цецка Цачева и група народни представители да отпадне думата „предварителните”, неподкрепено от комисията. Гласували

така, както е внесен от вносителя и предложен от комисията. Гласували 92

нямаше изказвания. Поставям на гласуване съдържанието на чл. 42 по вносител, подкрепено от комисията,

„Обявяване и публикуване на избирателните списъци”. Тези гласувания на заглавия са една досадна практика без особено съдържание и смисъл. Трябва да помислим как ще се промени, особено когато няма предложения.

Отменете гласуването. Още веднъж ще поставя на гласуване заглавието на раздела, ведно с чл. 42, по който нямаше изказвания. Гласували

предлагам да гласуваме всички заглавия на подразделения, по които няма предложения за промени така, както са предложени от комисията. Има ли възражения по този въпрос? Ако има, няма да го предложа. Няма. Тоест гласуваме по доклада на комисията всички наименования на подразделения така, както са предложени от комисията, с изключение в случаите...

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз мисля, че по този начин ще бъде нарушен правилникът на Народното събрание, защото

Няма. Има ли някой против да подложа на гласуване съдържанието заедно? Няма. Благодаря Ви. Режим на гласуване за съдържанието на чл. 43 и 44 по вносител, подкрепени от комисията.

Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване предложението на комисията за редакция в наименованието на Раздел Х, така както беше докладвано от госпожа Манолова. Гласували

текста на вносителите и предлага следната редакция за чл. 45: „Обжалване на отказа Чл. 45. (1) Отказът за вписване в избирателния списък се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от съобщението. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до два дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя и на органите по чл. 23, ал. 1 и постановява решение, което се обявява незабавно и не подлежи на обжалване. (2) Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване на избирател в изборния ден е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред районната избирателна комисия, съответно общинската избирателна комисия, която се произнася по жалбата незабавно.” Благодаря Ви. Желаещи за изказвания? Няма. Закривам разискванията. Поставям на гласуване чл. 45 в редакцията, предложена от комисията. Гласували

Изказвания? Няма. Гласуваме за наименованието на Глава пета и наименованието на Раздел І от Глава пета по

Член 46 – предложение от народния представител Павел Шопов: „В чл. 46, ал. 3 думите „и се състои от 15 членове” се заменят с думите „и се състои от 16 представители,

ново изречение: „Всяка парламентарно представена партия или коалиция от партии има по един заместник-председател.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Мая Манолова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни

Комисията се назначава с указ на президента на републиката след консултации и по предложение на парламентарно представените партии и коалиции от партии и на партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Павел

„Конституиране. Състав Чл. 46. (1) Създава се Централна избирателна комисия за произвеждане на всички видове избори, която е независим държавен орган. (2) Комисията е юридическо лице – първостепенен разпоредител с бюджет, със седалище в София. (3) Комисията се състои от 19 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. и секретар. (4) Председателят, заместник-председателите и секретарят на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание въз основа на предложение по чл. 47, ал. 4, т. 1. Останалите членове на комисията се назначават от президента на републиката въз основа на предложение по чл. 47, ал. 4, т. 2. 4, т. 2. (5) Предложения за избор на членове може да правят народните представители, парламентарните групи, както и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. (6) Българските неправителствени организации, които са участвали като наблюдатели в избори, може да правят предложения за назначаване на членове на Централната избирателна комисия до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него. (7) За председател, заместник-председатели и секретар не може да бъдат избрани лица, предложени от една и съща парламентарна група или от народни представители от една и съща парламентарна група. (8) При назначаването на членовете на Централната избирателна комисия, извън тези по ал. 7, се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции, като партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, имат право на по един свой член в Централната избирателна комисия. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в комисията. (9) Когато парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, не са направили предложения по ал. 5 за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други парламентарно представени партии и коалиции при спазване на ал. 8.” ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ Разисквания? Има ли желаещи да участват в разискванията? Заповядайте, господин Кирилов – имате думата за изказване.

разпоредбата, която обсъждаме в момента, е ключова за този законопроект, включително е особено съществена и за изборния процес като цяло. Тя представлява и най-важната, бих казал, структурна промяна, която вносителите ни предлагат с този законопроект. Това е промяната във върха на изборната администрация – Централната избирателна комисия. Досега в множеството редакции по отношение на тази правна норма имаше движение, имаше прогрес от първото предложение до доминиращото и възприетото от вносителите. С тази разпоредба се отнемаше възможността и правомощието на Президента след политически консултации да назначи състава на Централната избирателна комисия. Подчертаваме института на политическите консултации, защото

Този институт на консултациите остана за всички други комисии, но беше изоставен по отношение на Централната избирателна комисия с аргумента, че тази комисия се професионализира и се поставя началото на постоянно действащ професионално ориентиран орган. Това е хубаво намерение по принцип. Да, то действително съответства на многократните становища по повод на оценката на изборното законодателство. И по принцип този подход следва да се подкрепя. Въпросът е: постигаме ли с настоящото предложение този резултат? За съжаление, ми се струва, че не постигаме такъв резултат. Първо, и досега много трудно отделните политически партии намираха колеги професионалисти, които, образно казано, да се посветят на тази кауза – организирането и осъществяването на изборния процес. Най-често това бяха колеги, които имаха вече доказан опит в областта на правото, в областта на точните науки или при организация на самия изборен процес. Сега тази възможност отпада – ще търсим чиновници, които няма да могат да работят нищо друго. При това ще ги търсим в една процедура, която процедура на публично изслушване от Народното събрание доказа и някои дефекти, да не кажа – и рецидиви. Тоест този, който се съгласи да бъде номиниран в такава процедура, ще чуе най-лошото за себе си от политическите опоненти в един дебат. Надяваме се да има такива кандидати и да не се повтаря случаят с главния инспектор на съдебната система. КИРИЛОВ: Да, при всички положения това е поредният труден казус, който ще стои на вниманието на Парламента. В окончателно приетата редакция режимът на определяне и назначаване на членовете става двуфазен, двуетапен. За да не бъде игнориран съвсем и окончателно Президентът, остатъчно му се оставя някаква такава компетентност – той да назначи членовете, но след като са минали такава процедура на остракизъм или на оплюване през Народното събрание

Чудя се и колко постоянно ще остане желанието им да работят за каузата на изборния процес. Благодаря за търпението, господин председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кирилов. Абсолютно споделям, че у нас публичните изслушвания са своего рода остракизъм, така е. Затова не се чудете, че почти никой не желае да участва в тях. Имате ли реплики към господин Кирилов? – Аз изразих съгласие, не несъгласие, с него. Няма. Почивка до 11,30 ч. След това – госпожа Атанасова за изказване.